Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a Klub zastupnika SDP-a predložio je ove izmjene i dopune zakona na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena zastupnica Dragica Zgrebec, izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. SDP već nekoliko godina, dakle od 2008. godine kad smo osjetili prve naznake krize, upozorava da je potrebno između ostaloga mijenjati i proračunsku politiku. Tako smo već i za proračun 2009. pa i za proračun 2010. godine izašli sa nekoliko zakonskih inicijativa koje bi trebale utjecati na proračunsku politiku i izradu i izglasavanje proračuna za te dvije godine, dakle godine krize. To je i u skladu sa pozivima predsjednice Vlade koja na svaku našu kritiku proračuna, ali i gospodarske politike kaže predložite nešto. Tako i ovih šest prijedloga koje smo dali prije nego što se u Saboru trebalo raspravljati o državnom proračunu i bilo bi normalno da smo tu raspravu vodili prije nego što smo raspravljali o Državnom proračunu za 2011. godinu. Dakle, ovih šest prijedloga zapravo je dio mjera koje bi trebale dinamizirati gospodarske tijekove, utjecati na gospodarski rast i na oporavak gospodarstva. Naime, ovom izmjenom i dopunom Zakona o porezu na dobit mi želimo da se povećaju olakšice odnosno porezna oslobođenja ili umanjenja porezne osnovice za obračun poreza na dobit sa još tri tri mogućnosti. To je da se umanjuje porezna osnovica za reinvestiranu dobit, dakle polazimo od toga da su Hrvatskoj potrebne investicije, posebno investicije koje otvaraju nova radna mjesta ili zadržavaju postojeća radna mjesta, za zadržanu dobit jer ona znači povećanje likvidnosti u samoj firmi, odnosno povećanje obrtnih sredstava. I treće, za izdatke za plaće za novozaposlene u tekućoj godini, onim tvrtkama koje će zapošljavati u ovim kriznim vremenima. Članice Europske unije zadržavaju isključivo odgovornost za razinu izravnog oporezivanja pa tako porez na osobne dohotke i dobit poduzeća. Dakle, tu ne bismo bili u koliziji sa europskim zakonodavstvom. Tu one same utvrđuju stope izravnih poreza, ušteda i kapitalnih dobitaka. Dakle, odredbe Europske unije nisu prepreka za uređivanje odnosa u oporezivanju dobiti u Republici Hrvatskoj. Postojeći Zakon o porezu na dobit propisuje plaćanje poreza na dobit po stopi od 20% što jest među nižim stopama, ali nije i najniža stopa oporezivanja dobiti. Postoje i određene olakšice, odnosno oslobođenja i poticaja. Njih je trenutačno sedam koje su regulirane posebnim zakonima. To su olakšice oslobođenja za porezne obveznike na području posebne državne skrbi, oslobođenja za porezne obveznike na području Grada Vukovara, olakšice za porezne obveznike na brdsko-planinskim područjima, olakšice i oslobođenja za porezne obveznike u slobodnim zonama, oslobođenja za porezne obveznike koji su registrirani i obavljaju isključivo istraživačko-razvojnu djelatnost, zatim poticaji ulaganja i poticaji poreznim ob veznicima osnovanim u svrhu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom. upravo od ove osnovne premise da Hrvatskoj trebaju investicije, otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih radnih mjesta. Zašto polazimo od toga? Zato što Hrvatska ima nizak udio radno aktivnog stanovništva u radno sposobnom stanovništvu. Državni zavod za statistiku objavio je da je u prvom polugodištu 2010. godine bilo 3 milijuna

U tom trenutku 216000 nezaposlenih. Dakle, prije sedam, osam mjeseci. Danas ta brojka se popela na 334378 nezaposlena sa tendencijom da u veljači ta brojka bude i veća. Iz tih podataka onda proizlazi da imamo vrlo nisu stopu aktivnosti oko 47% a stravično nisku stopu zaposlenosti od svega 41%. Europska unija je proklamirala cilj da ima zaposlenost, stopu aktivne zaposlenosti na 70%, mnoge zemlje takvu stopu su već dostigle, a pogledajmo gdje se Hrvatska trenutačno nalazi. Zabrinjavajući su i podaci o gospodarskim aktivnostima tako da su prvom polugodištu zabilježen je pad ukupnih prihoda, bruto dobiti, bruto dobiti za čak 46,5% ili 5,8 milijardi kuna. U tom vremenu investicije su bile manje za 18 milijardi kuna ili za 34%. Dakle, da se stanje ne popravlja govore i podaci za 9 mjeseci. da nije potrebno donositi ovakve izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, odnosno da postojeći zakon da postojeći zakon na dobar način regulira ovu materiju. Pročitat ću samo jednu rečenicu iz vrlo širokog obrazloženja. U obrazloženju Vlade se kaže. Sustav poreza na dobit u Republici Hrvatskoj je stimulativan i potiče ulaganje i zapošljavanje. Ima i jednu od nižih stopa poreza na dobit u Europi čime se stvara povoljna klima za ulaganje i investiranje u Republici Hrvatskoj i za domaće i strane ulagače investitore. Kad bi to bila istina onda bi i statistika bila usmjerena ili pokazivala takve podatke. A ja ću sada reći što su najnoviji podaci koji su objavljeni za devetomjesečno poslovanje hrvatskih gospodarstvenika. Na kraju godine imamo podatak da je pad industrijske proizvodnje i dalje i on iznosi 1,4%. Za prvih 9 mjeseci prihodi su pali za 5%, rashodi za 3,9% i još uvijek imamo taj negativan odnos pada prihoda i rashoda što onda značajno utječe na pad bruto dobiti koja je manja za 26,5% ili iznosila je u tom razdoblju prije oporezivanja 15,7 milijardi i manja je za 5,7 milijardi nego u istom razdoblju prošle godine. Zaposlenost je pala za 3,1%, plaće su pale, Kad gledamo po veličini poduzetnika jedino veliki poduzetnici, a to znamo da je njih tek nekoliko u Hrvatskoj ili udio je vrlo mali imali su rast od 3,2%. Najveći problem su srednji poduzetnici. Njima je bruto dobit pala za 59%, malim poduzetnicima za 35%. I kad tome dodamo i 334378 nezaposlenih onda zapravo vidimo da ova rečenica iz vladinog obrazloženja samo je želja a nikako ne i dobra klima za investiranje. Da nema investicija govore i podaci o investiranju u dugotrajnu imovinu. U prvih 9 mjeseci 29 milijardi kuna ili gotovo 13 milijardi manje nego u istom razdoblju prošle godine što je gotovo za trećinu, dakle pad gotovo za trećinu. Zabrinjavajuće je to što ne padaju samo investicije u građevinski dio koje su pale za 53% iz poznatih razloga. Ali i pad investiranja u opremu je zabrinjavajuć jer je u ovom razdoblju zabilježeno pad od 23%. Nema niti inozemnih ulaganja. Prošle godine u prvih 9 mjeseci u Hrvatskoj je uloženo svega milijardu i 200 milijuna kuna i to već u poznate ili telekomunikacije ili bankarski sektor što je za gotovo, preko 30% manje u odnosu na 2009., a čak 50% u odnosu na 2008. godinu kad je bio vrhunac krize u našem okruženju. Ino ulaganja u prošloj godini su najniža u zadnjih šest godina. A kad gledamo što smo činili kroz gospodarsku politiku u proteklih 20 godina u Hrvatskoj, odnosno 15 godina nakon rata i 12 godina nakon mirne reintegracije imamo poražavajuće rezultate. Industrijska proizvodnja nam je manja u odnosu na početak devedesete godine za 28%, poljoprivredna za 23%. U tom razdoblju bruto proizvod porastao je za svega 3% dok nam je zaposlenost pala za 15% a broj umirovljenika se udvostručio. Dakle, to je naša realnost i ukoliko nećemo poduzimati određene mjere za dinamiziranjem gospodarskih tijekova hrvatsko gospodarstvo neće imati nikakvu mogućnost da se konkurentno nosi sa konkurencijom u svom okruženju pogotovo ne kada postane članica Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa evo konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit u biti klub SDP-a predložio je izmjene u dva članka koja su iznimno važna i koja bi u svakom slučaju trebala utjecati na povećanje gospodarske aktivnosti. Radi se dakle o tome da bi se osnovica, odnosno predlaže se da se osnovica poreza na dobit umanji, odnosno da se oslobodi od plaćanja poreza na dobit, reinvestirana dobit, zatim zadržana dobit, izdaci za plaće novozaposlenih osoba u tekućoj godini. Istovremeno se predlaže izmjena i članka gdje bi se povećala osnovica poreza na dobit i to za isplaćenu zadržanu dobit, a isplaćenom zadržanom dobiti smatra se isplata dobiti iz ranijih razdoblja koja nije bila raspoređena i na koju nije bio plaćen porez na dobit. Na taj način znači ovim izmjenama ovih članaka na neki način bi se anulirali efekti koji bi eventualno nastali smanjenjem prihoda od poreza na dobit budući da bi se znači izmjenom ovoga članka gdje bi se povećavala osnovica poreza na dobit za onu dobit na koju nije plaćen prethodno porez, na neki način bi se znači anulirale te negativne posljedice smanjenja poreza na dobit u državnom proračunu, Kolegica Zgrebec je govorila o tome da smo inače te mjere davali i pred donošenje državnog proračuna za 2009. godinu, isto tako smo to radili i za pred donošenje proračuna za 2010. godinu, međutim eto tek danas krajem 2. mjeseca raspravljamo znači o poreznim zakonima, izmjeni Zakona o porezu na dobit, što znači da Vlada je imala mogućnosti, mogla je da je htjela ove izmjene koje mi predlažemo ugraditi već u proračun za 2011. godinu. Šta se tiče, ono što sam rekla, znači držimo da bi se takvim izmjenama prije svega da bi se potaklo poduzetnike da dobit koju su ostvarili znači ne isplaćuju, odnosno da ulažu, reinvestiraju u poduzetništvo, odnosno obrtna sredstva, na taj način bi znači došlo, na neki način Budući da znači poduzetnici sada na tu dobit koju isplaćuju plaćaju porez na dobit, naprosto nemaju nikakvih razloga da tu dobit ne bi isplaćivali, a ovim prijedlogom se znači predlaže da ona dobit koja se ostvari da se reinvestira, znači da se ponovno ulaže u proizvodnju, i na taj način bi se potaklo i gospodarski rast i na taj način bi se omogućilo otvaranje toliko potrebnih radnih mjesta. Pa eto ono što, kolegica Zgrebec je već govorila, ja ću samo ukratko prema podacima o poslovanju poduzetnika u prvom polugodištu 2010. godine svi relevantni podaci o poslovanju su bili zabrinjavajući. Zabilježen je pad ukupnih prihoda za 7,3% i bruto dobiti za 46,5%, odnosno za 5,8 milijardi kuna. Investicije su manje za 18,2 milijarde kuna ili čak za 34,3%. U tom razdoblju broj zaposlenih manji je za 69 tisuća i 400, a broj nezaposlenih veći je za …/Ne razumije se./… tisuće i 300 osoba. Takvo je stanje bilo u 10. mjesecu prošle godine kada smo predlagali izmjene izmjene ovog zakona, međutim moram reći da je stanje sada u ovoj godini još daleko gore i daleko teže. Od 11. mjeseca 2010. godine do danas situacija je znatno znači pogoršana, o čemu govore svi relevantni podaci. Nepodmirene obveze registrirane su kod 33 tisuće i 500 pravnih osoba što je 6 milijuna tisuća više nego u prosincu od 2009. godine. Ukupan iznos nepodmirenih naloga za plaćanje 33 tisuće i 500 insolventnih pravnih osoba, koje zapošljavaju 49 tisuća zaposlenih, krajem 2010. godine iznosio je 29,5 milijardi kuna. Podaci FINA-e pokazuju da je 2010. godina druga godina, uzastopna godina visokog pogoršanja likvidnosti i novčanih tokova u realnom sektoru. U razdoblju od te dvije godine krize, vrijednost dospjelih nepodmirenih naloga povećala se čak za 17,3 milijarde kuna ili za 93,7%. Broj blokiranih poslovnih subjekata sa blokiranim računima porastao je za 23,3 tisuće ili za 44,4%. Ako se tome dodamo da je u siječnju 2011. godine na burzi završilo novih 31 tisuća i 490 nezaposlenih, tako da broj nezaposlenih u siječnju 2011. godine iznosi preko 334 tisuće nezaposlenih, što je u odnosu na prosinac 2010. godine za 14 tisuća nezaposlenih osoba prijavljenih više na Hrvatski zavod za zapošljavanje. Nastavak rasta nezaposlenosti u siječnju posljedica je prije svega i dalje negativnih kretanja u realnom sektoru. Rast broja nezaposlenih osoba rezultirat će i rastom registrirane stope nezaposlenosti, koja bi trebala iznositi preko 19,6%. Ali eto izgleda da nema bojazni. Vidimo da se upravo osniva povjerenstvo za praćenje nezaposlenosti, to je jučer objavljeno u medijima, koje bi trebalo stručno objasniti otkuda se odjedanput toliko našlo nezaposlenih osoba na Zavodu za zapošljavanje. Riječ je o nekih 10 tisuća, i to je ustvari problem koji muči premijerku Jadranku Kosor. Znači povjerenstvo bi trebalo utvrditi koji su to razlozi, otkud su ti ljudi došli, da li su oni iz Hrvatske ili od negdje drugdje, i kako se je ta brojka u mjesec dana povećala za 10 tisuća, što znači da se loptica prebacuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, koji vjerojatno nema dobre evidencije, pa će to povjerenstvo koje bi trebalo to istražiti vjerojatno i naći uzroke toga, a inače u Hrvatskoj je poznato ako hoćete stvari sakriti, ako hoćete nešto da se ne riješi, onda se obično uvijek osniva povjerenstvo. Pa tako da za ovo povjerenstvo koje bi trebalo biti osnovano vjerojatno će biti, će rezultati biti isti. Htjela bih se samo malo osvrnuti na očitovanje koje je dala Vlada Republike Hrvatske vezano znači za naš prijedlog zakona, izmjenama Zakona o porezu na dobit. Ovdje znači obrazloženje je dosta veliko, govori se o tome ustvari koliko ustvari olakšica, odnosno poticaja gospodarstvu i poduzetnicima daje se kroz brojne specijalne zakone, zakone ne znam ulaganjima, Zakon o PPDS-u, o brdsko-planinskim područjima i to. Međutim svi ti zakoni možemo reći znači ne odnose se na sve poduzetnike pravne osobe, oni se odnose selektivno, što se tiče područja posebne državne skrbi i oslobođenja plaćanja poreza na dobit vrijede samo znači ako se investira na tom području, a ovo što predlaže klub SDP-a, to je znači mjera koja bi vrijedila za sve poduzetnike, bez obzira u kojem dijelu Hrvatske žive i gdje investiraju. Nadalje, u očitovanju Vlade piše da Vlada Republike Hrvatske i mišljenje da nije potrebno voditi novu poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit, odnosno zadržanu dobit, budući da su porezne olakšice za izvršena ulaganja, naročito dugotrajnu imovinu i otvaranje radnih mjesta, obuhvaćena posebnim propisima. Pa eto upravo ovi podaci koje sam maloprije, o kojima sam maloprije govorila, govorila je i kolegica Zgrebec, dokazuju upravo suprotno. Znači sve ove olakšice i svi poticaji koji se …/Ne razumije se./… zakonima, a nalaze se u Zakonu o porezu na dobit očito nisu bili dovoljni, odnosno nisu dovoljni da bi se prevladala kriza, da bi se otvorila nova radna mjesta i da bi se u konačnici potaklo investiranje, odnosno ulaganja. Isto tako kao razlog neprihvaćanja ovih izmjena Zakona o porezu na dobit, Vlada Republike Hrvatske navodi da se postavlja pitanje praćenja korištenja smanjenja osnovica poreza na dobit, ujedno i kontrole takvog korištenja budući da se kao problem može pojaviti pitanje iz koje godine se koristi reinvestirana dobit i zadržana dobit, za što se koristi reinvestirana dobit i zadržana dobit, te u kojem iznosu se koriste reinvestirana dobit i zadržana dobit. osim toga, postavlja se i pitanje ekonomičnosti postupka, ujedno postoji velika mogućnost utaje poreza. Pa ja moram reći sljedeće, porezni obveznici znači tijekom, po isteku obračunskog razdoblja, pravne osobe, to je 30. travnja, podnose godišnji obrazac Prijavu poreza na dobit, to je PD obrazac koji ima preko 40 točaka i mislim da uopće ne bi bio problem da se te olakšice koje smo mi ovdje predložili stave u te u te točke budući da već po postojećem, znači ovaj zakon, postoji cijeli niz olakšica i ne bi smjelo uopće biti problema u tome da se jednostavno ta, da se znači ovo što mi tražimo, a to je da se reinvestirana dobit oslobodi od oporezivanja, odnosno i ove plaće koje se isplaćuju za novozaposlene da se isto tako oslobode od oporezivanja. Da se samo znači u PD obrazac ugrade nove stavke i Porezna uprava znači imala bi itekako uvida što se tiče korištenja tih olakšica. Ono što sam sljedeće htjela reći i to je ustvari završno ono što me ustvari iznenadilo. Pa eto ovdje se čak kao argument navodi i Zakon o neposrednim porezima. Koliko se ja sjećam, budući da sam 22 godine radila u Poreznoj upravi to je zakon koji je bio negdje 90-godine donesen. '93. godine taj zakon je bio ukinut jer se prešlo na drugi sustav oporezivanja poreza na dohodak i poreza na dobit. Ja sad ne mogu vjerovati da se ide u povijest i da se vraćamo u 90-te godine i da obrazlažemo s time da je inače ovim zakonom znači o neposrednim porezima, ja ga se inače sjećam, bilo je znači oslobođena plaćanja poreza na dobit uprava ta reinvestirana dobit upravo ta olakšica nije dala očekivane efekte i iz tog razloga ona više nije niti ugrađena u postojeći Zakon o porezu na dobit. Mislim da ova konstatacija i argument uopće ne stoji. Ne možemo se vraćati u 90-te godine, nije naprosto isto okruženje i drugačiji je sasvim porezni sustav. Tako da po meni ovaj argument moram reći pomalo je onako iznenadio me i zaista je bilo bilo mi smiješno da se uopće s takvim argumentima ide. I još ću na kraju reći vezano za ove olakšice za novozaposlene, ovdje se spominju olakšice vezano za novozaposlene i to one koje daje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Međutim, to su olakšice koje idu točno na ciljane skupine. Znači, za one koji za one koji se prvi puta zapošljavaju, ne znam za posebne programe za žene i to. Ovdje mi u našem prijedlogu tražimo, ustvari predlažemo da se znači smanji osnovica poreza na dobit, odnosno da se ne plati porez na dobit za osobe koje se zaposle. Što znači da je bitna razlika. Znači, za nezaposlene. Znači, ako je neki poslodavac zaposlio nezaposlenu osobu on bi na taj način imao si pravo kroz bruto plaću koju isplaćuje i poreze i doprinose koji terete plaću imao bi pravo znači umanjiti osnovicu poreza na dobit. Ovo što daje Hrvatski zavod za zapošljavanje je nešto sasvim drugo. On se odnosi na jedne sasvim druge skupine. Ovo vrijedi znači za sve zaposlenike. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo 2 ispravka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Kruno Markovinović, izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegica netočno navodi da Vlada osniva povjerenstvo da bi sakrila broj nezaposlenih. Zaboravljajući pritom da upravi oni prikrivaju ili sakrivaju, SDP dakle, podatak da je u siječnju 2002. godine bilo 411 tisuća 205 nezaposlenih, a u ožujku 415 tisuća nezaposlenih. Dakle, rekorde koje eto vjerujem nikad nećemo Zahvaljujem. I drugi ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. problem, to ima kolona u obrascu PD, stavi se taj iznos i to je to. To što zaista nije točno. Ako ćete ići na reinvestiranu dobit, ako želite ukinuti sve nekakve manipulacije onda morate imati program za reinvestiranje koji treba biti iskontroliran inače ćete imati suprotan efekt. Prema tome, utaja poreza na dobit. Prema tome, mora biti nekakav program. To je trebalo biti navedeno u ovaj zakon. Ako to nemate onda to znate što će to slijediti. I jednostavno na taj način se ne može raditi, a osim toga prema ovome zakonu bi se smanjili porezi na dobit,a vi ste rekli da to neće biti potrebno nikakvih sredstava iz proračuna. Mislim cijeli zakon je jednostavno jedna velika glupost. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kad govorimo o ovakvim zakonima onda mislim da se ne bi trebali igrati sa iznošenjem netočnih podataka. Ne možete reći da izmjena ovog zakona neće imati implikacije na državni proračun. Po procjenama Porezna uprave to vam je negdje smanjeni prihodi za oko 2 milijarde kuna. Druga stvar, zaboravili ste da smo imali vrlo efikasan sistem s kojim se naprosto akceptiralo ulaganje, a to je bila zaštitna kamata. I nije trebalo nikakve posebne obrasce. Vi ste to naprasno ukinuli 2001. godine samo zato što je bilo HDZ-ovo. Prema tome, imali smo sjajan instrument koji je uveden baš u kriznim godinama koje mogu odgovarati ovoj sadašnjoj kriznoj situaciji. I mislim da najveći problem ove rasprave o svim ovim zakonima je zato što nismo objedinili raspravu, što nismo povećali minutažu oko rasprave iz jednostavnog razloga da vidimo koliko koji porezni zakon nosi plus ili minus u proračun jer fiskalni učinak ovih zakona je -13 milijardi kuna. A mislim da u trenucima kad govorimo i imamo ovakav deficit tih 13 milijardi bi morali uzeti od gospodarstva na domaćem financijskom tržištu. Prema tome, ja sam predlagao, žao mi je kolega Linić što vas nije bilo tu, ali razgovarao sam, mislim da bi bilo bolje da smo se uspjeli dogovoriti da objedinimo raspravu. Možda bi izrodili nekakve ideje jer ovo nažalost je puno nedovršenih primjera i vi bi sa ovim prijedlogom Zakona o porezu na dobit, ispričavam se, silno izbirokratizirali Poreznu upravu. Silno izbirokratizirali. **Jarnjak, Idemo dalje s raspravom po klubovima. U ime kluba HNS-HSU-a uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. U ove kasne sate govorimo o prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Kluba zastupnika SDP-a i kao što smo čuli iz ovih ispravaka netočnih navoda, a i očekivano, potpuno očekivano, kad se nešto ne želi podržati i neće podržati, a prijedlog je upućen još prije 4 mjeseca i tek sad je došao u raspravu ne zato jer se poštuje redoslijed rasprave nego jednostavno nema materijala za raspravu od strane predlagača, od strane Vlade RH. I to je dobro da su konačno i oporbeni zakoni došli na red. I ponavljam ako se nešto ne želi podržati onda se nađu trudi se pronaći argumente zašto to ne podržati. Konkretno reinvestirana mogućnost ili obveza ili zakonska obveza da se reinvestirana dobit oslobodi poreza nešto što je uobičajeno nešto što je normalno što je abeceda ponašanja u svakoj uređenoj ekonomiji, doslovce u svakoj uređenoj ekonomiji, abeceda ponašanja je za poduzetnike mogućnost sve ono što su investirali da ih se oslobodi plaćanja poreza na dobit. Ima izuzetaka, nije važna sva statistika, nije važno sada brojanje koje su to države ali je važno reći da neke uređene države naplaćuju porez na dobit tek onda kada porezni obveznik isplaćuje dobit, znači ne ovo svako malo daj mi pa kako bu na kraju izišlo bu ti izišlo. Nego tek onda kada ima namjeru isplatiti. Ako ne isplaćuje ako reinvestira onda ga se oslobodi poreza. Vrlo jednostavno, lagano, softverskim sasvim sigurno prihvatljivo i ne vidim što je tu problem.

8 razno-raznih propisa, koji točno je u svom bazičnom sadržaju daju mogućnost poduzetnicima porezno rasterećenje, to je točno. To je istina. Međutim, koji su efekti svega toga u primjeni? Jesu nam se povećala radna mjesta? Porez na dobit što je prihod državnog proračuna. Za prvu polovicu 2010. 3,65 milijardi godinu dana prije bilo je 5,3 milijardi znači 30% se smanjilo. Sve brojke govore, sve brojke govore samo da li želimo čitati onako kako pišu ili želimo tu gorku istinu iskriviti, e to je drugo pitanje. Tako je ovo mišljenje, također, kaj smo mi postigli s ovih 8? Koji su efekti? U kojem segmentu su oni prisutni, poznaju se vidljivi su? Da li se povećala likvidnost malog i srednje poduzetništva? Da li se smanjio njihov rizik prema bankama? Da li su banke pojeftinile sa svojom kamatom? Da li su mali i srednji poduzetnici a to je ova mjera prvenstveno namijenjena prije svega ili trebala biti namijenjena prema malom i srednjem poduzetništvu ali sasvim sigurno ... jedno vrlo potentno financijski potentnom sektoru što je logično jer se s tim i bave a to je bankarski sektor. Koliko dobiti izvučeno iz RH da se ta dobit snažnije oporezivala što je također jedan prijedloga kolega iz SDP-a SDP-a od ovih 6 zakona, da se ona snažnije oporezivala, sigurno bi učinak za RH bio snažniji, špekulativni kapital. Telekomunikacije i da ne duljim vrlo jasno je zašto se ne prihvaća. Prvi razlog zato jer je to prijedlog oporbene stranke, stranke iz oporbe. To je broj jedan i to ne treba posebno opravdavati ne treba ni posebno elaborirati. A drugi razlog iz ovog objašnjenja Vlade isključivo na str. 7, a to je smanjit će se prihodi znači od 7 stranica isključivo na stranici 7. piše ono što je točno, a to je smanjit će se prihod državnog proračuna. Vlada Republike Hrvatske nije spremna i nije u stanju i ne želi jednostavno smanjiti ukupnu potrošnju, nema snage, nema načina, nema ni spremnosti i jednostavno ne želi prihvatiti a i pod uvjetom da ajmo pokazati jedno zajedništvo pa idemo prihvatiti jedan prijedlog koji je bazično potpuno logičan i potreban i koristan prije svega poduzetnicima, onima koji stvaraju novu vrijednost, koji zapošljavaju svoje ljude, koji su svakodnevno na tržištu. Znači ajmo pokazati Znači ajmo pokazati jednu dobru volju, jednu dobru želju da im damo podršku pa ajmo to prihvatiti. Međutim, parlamentarna većina to jednostavno nije u stanju prihvatiti jer fali u proračunu. Što dobivamo ovim prijedlogom zakona? Ja ću spomenuti samo dvije stvari. Kapitalno se jačaju, smanjuje se nelikvidnost, jer ulaze sredstva u tokove malog i srednjeg poduzetništva, gospodarskog sektora bolje rečeno, ja sam prilično opterećen sa malim i srednjim poduzetništvom oni su najviše nastradali u ovom u ovom trenutku. Povećava se njihova kapitalna osnova, povećava se njihova potentnost i smanjuje rizičnost prema bankarskom sektoru, ulaže se u novu tehnologiju, podiže se produktivnost i čitav niz stvari. Ništa posebno, sve ono što zna i sve ono što je poznato. Također je poznato da smo svjedoci fijaska programa gospodarskog oporavka Vlade RH, svjedoci smo da model A,B i C doživio totalni fijasko posebno model C. kada govorim fijasko onda želim posebno naglasiti procjene Vlade RH kada smo donosili zakone ovdje u HRvatskom saboru o efektima i modela A i modela B i modela C i nešto što što se evidentno dešava. Svjedoci smo totalnog fijaska i Zakona o poticanju prodaje izgrađenih neprodanih stanova, nešto što smo raspravljali prije manje od godinu dana kada smo upozoravali na to što će se desiti i desilo se. Prema tome, ne poduzima se ništa. I sasvim sigurno da je potrebno i nužno jedno cjelovito rješenje, sasvim sigurno. I kolege iz SDP-a i mi iz HNS-a imamo tu vrlo jasan stav i kolege iz parlamentarne većine slažu se s nama. Vjerojatno ne ovdje javno, ali međusobno kad razgovaramo, da nam je potrebna jedna cjelovita reforma, jedna reforma koja će dati mogućnost normalnijeg disanja prije svega poduzetnicima, a s druge strane kažnjavati one koji kažnjavaju nas svakodnevno. To kolega Marić vrlo lijepim riječima u svojim raspravama spominje koji su to. Prema tome suglasni smo, ako smo ako smo suglasni ajmo kolege i kolegice podržati ovaj prijedlog. Koliko god on bio parcijalno rješenje, koliko god se on kosi sa nekim rješenjima koja je Vlada u svom mišljenju iznijela očekujem od predsjednika porezne uprave, tu su oni najkompetentniji u ovom trenutku, imaju najbolju sliku, a nešto što se kosi, što nije pokazalo da je učinkovito ajmo to ukinuti, ajmo to ukinuti, ajmo pojednostaviti sustav. Nadalje, potpuno se slažem i s kolegom Šukerom da je zaštitna kamata bila jedan sjajan instrument. Točno je, točno je. Ako se desilo da se ukinula pa zašto je nismo vratili? Zašto je nismo vratili, zašto je nismo usavršavali, pa jeste imali osam godina vremena. Jeste imali vremena. Pa dobro je, mislim svatko radi grešku, ajmo iz te pozicije, ajmo iz te pozicije, ali ajmo se konačno dogovorit oko nečega, a svi smo suglasni da je potrebna jedna hitna injekcija poduzetništvu. Svi smo suglasni da bankarski sektor treba dati svoj doprinos ne pozivanjem na kavu nego vrlo konkretnim mjerama. Jedna od mjera je i ovo, pored onih ostalih koje predlažu kolega iz SDP-a. Jedna od mjera je i to. Prema tome svima nam je jasno što treba napraviti, međutim očito spremnosti nema. Ako je razlog samo ovo što piše na strani 7 onda to nije dobro, onda je to loša poruka prema svima i prema ovim ljudima koji su sad tu nama neposredno u susjedstvu. To je loša poruka. Da se ne prihvaća ovaj prijedlog zakona između ostalog zato jer će se smanjiti državni proračun. To je jako loša poruka. Hrvatske stranke umirovljenika je zajedno potpuno usuglasio svoje stavove oko načina, mogućnosti i potreba vođenja ekonomske politike ove države zajedno sa kolegama iz SDP-a. Potpuno smo suglasni da je ovaj zakonski prijedlog u ovom trenutku, znači nakon 4 mjeseca što je podnesen u proceduru, da ovaj zakonski prijedlog je jedno parcijalno rješenje. Potpuno smo suglasni da je nama nužno jedno cjelovito rješenje. U nedostatku ukupnog cjelovitog rješenja do tog vremena ajmo podržati to. Između ostalog i zato će klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržati ovo zakonsko rješenje i očekujemo ne ne da negirate kvalitetu ovog rješenja, govorim o parlamentarnoj većini nego svojim prijedlogom doradite jedan kvalitetniji pomak u prostoru koji je do sad rješavan sa 8, taksativno nabrojanih 8 zakonskih prijedloga, a nisu ispunili svoj zadatak i nisu dali onu kvalitetu koja je bila očekivana. Nadam se i vjerujem u nemoguće da će se i ovaj zakonski prijedlog podržati konsenzualno od svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa netočna je konstatacija kolege Koračevića da bi snažnije oporezivanje nešto riješilo. Iz iskustva od prije nekoliko godina, dakle kad smo smanjili stopu poreza na dobit na 20% i ukinuli porez na dividendu prihodi od poreza na dobit su porasli praktički 100% u roku od godinu dana i stopa od 20% nije nešto visoko. I kad mi u Hrvatskoj shvatimo da porezna oslobođenja nisu nešto što će poticati poduzetnike na investiranje nego nešto sasvim drugo onda ćemo vjerojatno drugačije razmišljati. I druga stvar, nije točno da je model A doživio fijasko. Putem modela A 2 milijarde kredita je dodijeljeno hrvatskim poduzetnicima, međutim model B ukazuje upravo na ono o čemu bi mi možda večeras trebali ovdje raspravljat kad govorimo o Zakonu o porezu na dobit, a to je niska kapitaliziranost hrvatskih poduzeća i njihova nemogućnost za zaduživanje i za investiranje. I to je prava istina i o toj istini možemo raspravljati i oko te istine ako nađemo konsenzus onda se možemo dogovorit da nešto zajednički napravimo, a ovo je samo politički potez koji nažalost donosi jedino minus od 2 milijarde u državni proračun.

mislim da nakon ove izjave kolegice Antičević je naprosto iluzorno bilo što reći. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Goran Marić, izvolite. Hvala lijepa. Kolega Koračević, vaša rasprava me inspirirala na repliku, ali ne mogu pa ću ispraviti navod vaš da su poznati efekti u uređenim državama i koristi od toga da se ne plati porez na dobit, na reinvestiranu i zadržanu dobit. To nije točno jer pitam vas kakve koristi ima Republika Hrvatska od toga da banke zadržanu dobit, ne plate porez na zadržanu dobit kad oni tu zadržanu dobit drže kroz višak likvidnosti u Narodnoj banci. Nikakva efekta nema da će se smanjiti nelikvidnost. A oni imaju višak likvidnosti, to su najlikvidniji subjekti u Republici Hrvatskoj. Ili, kakve koristi ima Republika Hrvatska od toga da … /Govornik se ne razumije./… T-HT i takve tvrtke drže višak odnosno zadržanu dobit drže deponirane u bankama. Kakve koristi od toga ima? Nikakve, nego imaju štetu jer to je glavni izvor visokih kamatnih stopa. Upravo suprotno. I zato se protivim ovakvom rješenju. Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravu. Na redu je uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Pa ako se protivite za zadržanu dobit uložite amandman pa neka ostane samo jedan dio. Možemo se možda oko toga dogovoriti, ali meni se čini da se vi protivite oko svih ovih prijedloga. A sada ću reći jednu stvar. Ako se stvari promatraju na ovaj način da li je to milijarda više ili milijarda manje u proračunu. Pa normalno ako je stopa niža da će naplata vjerojatno biti poreza na dobit manja. To je elementarna matematika. Znači, ... Ne. Ako je porezna stopa manja, pa 15 je manje od 20 jel' tako? Javit ćete se za raspravu ili repliku pa onda objašnjavajte. Ali kada bi se vozili tom logikom mi smo 2008. imali 10 milijardi kuna poreza na dobit. Ništa nismo mijenjali, a koliko ćemo imati poreza na dobit ove godine ili protekle, upola manje. Znači nismo ništa mijenjali, a opet imamo 5 milijardi manje. A ovu logiku koju sada govorite ovdje i Vlada i pojedini zastupnici HDZ-a ste tada govorili kada smo predlagali sličan zakon. Imat ćemo manje poreza na dobit, izbit ćemo novac iz proračuna. Pa izbili smo ga i ovako i onako 5 milijardi manje. I kamo sreće da smo tada prihvatili zakon SDP-a koji je upućen u proceduru 19. studenog 2008. kada su neki ministri govorili da nas kriza neće ni dotaknuti, da će nas okrznuti, da neće biti nikakvih problema. Kamo sreće da smo prihvatili ovaj zakon jer možda posljedice ne bi bile ovakve kao što su danas. Činjenica je ne bi imali poreza na dobit možda ni 5 milijardi, možda bi imali 4 i pol milijarde ili 4. Ali bi imali sigurno efekt od toga što ne bi bilo 340000 nezaposlenih ljudi. Radna mjesta bi se sačuvala. Poticali bi gospodarstvenike na reinvestiranje, strane ulagače, možda bi se otvorilo koje radno mjesto više koje se nije otvorilo u ovom slučaju. I mi smo prije dvije godine, 2009. znači sad već i 2 mjeseca 2009. uputili tu točku dnevnog reda na Hrvatski sabor zajedno sa setom zakona. Raspravu smo proveli 5. veljače pardon 2008. u jedanaestom, 2009. u drugom mjesecu smo 5. veljače raspravili i odbili naš zakon 6. veljače. I šta se desilo naredne dvije godine? Imali smo gospodarski pad od 5,8%. 2010 skoro 2%. 8% BDP-a smo izgubili u tom periodu, a argumentacija je bila bolje da to ne diramo jer ćemo narušiti porezne prihode. Imat ćemo štetu od takvog zakona. Upravo suprotno, uvjeren sam da bi imali korist i da u ovom trenutku ne bi imali 340000 nezaposlenih. Činjenica možda nešto manje poreza na dobit, ali ne bi imali 100 i nešto tisuća ljudi bez posla u proteklih dvije godine. I to su, ja bih rekao ti efekti nečinjenja HDZ-ove Vlade koji su sada i vidi se koliko su pogubni i vidi se na koji način hrvatski građani zbog toga žive. Tvrdili smo, odnosno ne mi nego HDZ-ova Vlada je tvrdila 2008. da nas kriza neće pogoditi. Predlagao se proračun od 125 milijardi kuna. Nismo bili svjesni šta nas čeka. Izgubili smo skoro 8% BDP-a u dvije godine, 100 i nešto tisuća radnih mjesta i sada govorimo opet istom logikom da ne možemo ništa napraviti osim što ćemo izbiti nešto poreznih prihoda. A moja je teorija i tvrdnja da je bolje ikad nešto napraviti nego opet gurati glavu u pijesak i raditi na korist vlastite štete kao što smo radili 2008., 2009. godine. A da se vidi koja je šteta kada se kompariramo sa zemljama u okruženju. Prošle godine 2010. strane investicije u zemlji u okruženju jugoistočne Europe su malo rasle, 1% ali su rasle. U Hrvatskoj u prva tri kvartala 2010. godine su te investicije pale 31%. Možda zbog toga što nismo ništa radili, šta nije bilo nikakvih prijedloga koji bi stimulirali ljude da investiraju, pa možda i te strane poduzetnike i investitore o kojima sada govorimo da imaju nešto dobiti. Na žalost ih nismo stimulirali. Radi se o skoro 600 milijuna eura manje investicija da je ostalo na razini 2009. godine kao što je ostalo u okruženju. Kolika je to šteta ne trebam govoriti previše. Rezultati se vide i žao mi je šta bez obzira što postoje određeni apeli za raspravom, a sjećam se tada i ministra kako je govorio bivšeg da treba razgovarati, nešto dogovarati. Mi smo predlagali. Nikakvog razgovora oko tih prijedloga nije bilo osim matematičkog zbroja koliko nešto donosi ili odnosi u proračun se sve može svesti isključivo na brojke i kao da nešto kada smanjite ne stimulira možda neki drugi prihod. Moguće je kada gledamo plastično na kalkulatoru da, ali život nije kalkulator a to se vidi iz toga da tadašnja teza da ćemo izgubiti 2 milijarde kuna poreza na dobit se vidi sada. Izgubili smo 5 milijardi zbog toga što nismo ništa napravili. I to je ono o čemu treba raspraviti i to je ono šta Hrvatska u biti najviše plaća i njeni građani na žalost sada malo čujemo kako ljudi revoltirano pred Saborom stoje dok mi raspravljamo ovdje, a posljedice nečinjena su upravo ovakvo nezadovoljstvo. Gospođo Roksandić, znam da niste namjerno, ali nemojte sada testirati. Evo još par minuta. Je, sve o.k. Na žalost posljedica nečinjena je kao što sam rekao pad BDP-a skoro 8%, 340000 bez posla koji bi mogli raditi, a ne rade i pa mogli bi sve ekonomske pokazatelje svesti u to. Ništa nismo predložili, čekali smo da se desi čudo, a čuda se ne dešavaju. I na žalost sve to ćemo dugo, dugo plaćati i osjećat će to ne samo ova Vlada nego i Vlada koja će doći na red ni kriva ni dužna morati rješavati probleme i ja bih rekao zaostatke i posljedice nečinjenja onoga što je HDZ-ova Vlada 7 godina radila. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa mislim da je vrijeme da raščistimo o tome da li je netko priznao da je kriza ili nije. Ako se ne varam, moj hitni povratak iz Amerike, izmjena Zakona o osiguranoj štednji hrvatskih građana je bilo jasna naznaka da se financijska kriza kotura u Hrvatskoj. To je bila prva stvar. Druga stvar. Prijedlog proračuna za kojega sam rekao ne jedanputa javno da nikad si neću oprostiti zašto ga nismo usvojili, koji je predlagao zamrzavanje rashoda na razini 2008. ste imali priliku podržati. Samo kolega Maras, za razliku od oporbe, Vlada si u tim kriznim trenucima nije mogla dozvoliti da nešto govori, jer sa ovim Zakonom o osiguranoj štednji hrvatskih građana mi smo spriječi stampedo na poslovne banke. Da nismo to spriječili, naš financijski sektor ne bi ostao siguran, i mislim da konačno ovaj argument koji naprosto kaže da to nije istina što vi kažete, ali vi ste u poziciji u oporbi da to govorite, a Vlada nije. Ali ako Vlada predloži povećanje osigurane štednje, pa šta je to drugo nego priznanje da je financijska kriza na vratima. Za milog Boga. Ako predlažete proračun sa, to je bilo 2008. kolega. **Jarnjak, Ivan Isto tako predlaganje proračuna da ostane na razini 2008. sa zamrzavanjem plaća i mirovina, u 11. mjesecu 2008. jasno govori gospodarska kriza je pred vratima, gospodo moramo ograničiti potrošnju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Privedite kraju.

priliku nastaviti raspravu. Dakle nekoliko obavijesti najprije. Sada ćemo prekinuti, nastaviti ćemo sutra u 9 i 30. Još imamo 5 pojedinačnih prijava. Prvi će biti sutra Ivo Jelušić, uvaženi zastupnik. Glasovanje je sutra 11 pa vas molim da to uzmete u obzir. I želim vam svima laku noć.